posebnu sednicu sazvao sam da bi se Narodnoj skupštini obratila predsednica Predstavničkog doma Republike Kipar, Njena Ekselencija Anita Dimitriju.Čast

da još jednom istaknem da je nama u poseti predsednica parlamenta zemlje koja je najveći prijatelj Srbije u Evropi. Želim da se zahvalim, u ime Republike Srbije i svih naših građana, na podršci i bratskoj ljubavi, ili sestrinskoj, svejedno, koju nam pružaju svih ovih godina i uzvraćamo.Sada pozivam Njenu Ekselenciju gospođu Anitu Dimitriju, predsednicu Predstavničkog doma Republike Kipar, da nam se obrati. Izvolite. Vaša Ekselencijo predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani članovi srpske Vlade, poštovane gospođe i poštovana gospodo poslanici, poštovani gosti, osećam izuzetnu radost i čast što se nalazim u Beogradu i na ljubazan poziv prijatelja gospodina Dačića, predsednika srpskog parlamenta, i što sam u prilici da se obratim Narodnoj skupštini Republike Srbije. Prenosim vam srdačne pozdrave, ljubav i duboko poštovanje članova Predstavničkog doma Republike Kipar i čitavog kiparskog

koji postoje između naših parlamenata dugi niz godina, zarad obostranog interesa naših zemalja i naroda, bratskih odnosa koji sežu u prošlost, u doba Jugoslavije i Pokreta nesvrstanih. Odnosa zasnovanih na našim snažnim, istorijskim, kulturnim i verskim vezama, koje su dodatno ojačane našom zajedničkom posvećenošću, principima demokratije, pravde i mira, odnosa solidarnosti i međusobne podrške u važnim pitanjima za svaku od naše dve države, ali i odnosa strateškog opredeljenja, kojima je cilj da istaknu i ojačaju značajnu ulogu koju naše dve zemlje imaju, nastojanjima da se obezbede uslovi mira, bezbednosti i stabilnosti u ključnim strateškim područjima Balkana i Mediterana.Kao država članica Evropske unije, Republika Kipar podržava i nastaviće da podržava evropsku perspektivu Srbije. Pozdravljamo napredak koji je vaša zemlja postigla u kontekstu svojih pristupnih pregovora i radujemo se nastavku procesa, otvaranju i zatvaranju novih poglavlja, kao što je navedeno i u izveštaju Evropske komisije o napretku, iz oktobra 2021. godine.Pretpristupni period predstavlja, doduše, dug i bolan proces, međutim, uverena sam da će intenziviranjem tempa reformi, u kombinaciji sa onim što je postigao vaš ponosni narod i rukovodstvo Republike Srbije, vaša zemlja postati član evropske porodice.Za Kipar, pristupanje Srbije Evropskoj uniji predstavlja preduslov za jačanje stabilnosti na Balkanu, koja je neraskidivo povezana sa bezbednošću i stabilnošću u Evropi i mi podržavamo ovu poziciju u okviru institucija Unije. Na tom putu uvek ćete imati iskrenog, nesebičnog i postojanog ambasadora, koji iskreno veruje da budućnost Srbije može biti samo evropska i, naravno, kredibilnog partnera nakon pristupanja.Želim da vas uverim u spremnost Predstavničkog doma, kao što već i dobro znate, da pruži Srbiji stručnost koju je stekla po pitanjima usaglašavanja sa evropskim tekovinama, u kontekstu Memoranduma o razumevanju, gospodine predsedniče, koji je potpisan između naša dva parlamenta 2018. godine.Poštovani gospodine predsedniče, koristim priliku da ovde svojim prisustvom potvrdim stav vlasti i čvrstu podršku Republike Kipar punom poštovanju suverenih prava i i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Istorijski dug i jasan stav Republike Kipar jeste da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. To je pravni osnov za rešavanje ovog pitanja, ostaje Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244/99 o statusu Kosova.U nedostatku obostrano prihvatljivog rešenja u vezi sa pitanjem statusa te oblasti jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova ostaje potpuno nezakonito. Više od 47 godina nakon vojne invazije i kontinuirane Turske okupacije teritorije Republike Kipar, kiparski narod se bori za ponovno ujedinjenje zemlje, za oslobođenje od okupatorskih trupa i povratak izbeglica u domove svojih predaka.Neumorno ponavljam u svakom pravcu da je naš cilj bio i ostao postizanje pravednog i trajnog rešenja kiparskog problema na osnovu međunarodnog prava odgovarajućih rezolucija Saveta bezbednosti UN i evropskih principa. Rešenja dvozonalne federacije sa dve zajednice, bez anahronističkih garancija okupacionih trupa i odnosa zavisnosti. Rešenje koje će Kipar učiniti modernom, održivom i funkcionalnom državom čiji će građani određivati svoju sadašnjost i budućnost u uslovima bezbednosti, stabilnosti i skladnog suživota kako zahteva i naš evropski identitet.Naši napori su međutim u suprotnosti sa nepopustljivošću i ekspanzijom Turske čija provokacija opasno raste ne samo na štetu Kipra i Grčke već i šireg regiona. Turska strana otvoreno zahteva rešenje sa dve države na Kipru kršeći odgovarajuće rezolucije Saveta bezbednosti UN i dogovoreni okvir UN razrešavanje kiparskog problema.

Kontinuirano kršenje i od strane Turske ekskluzivne ekonomske zone Republike Kipar otvaranje po nalogu predsednika Turske dela zatvorenog područja Famaguste za komercijalnu eksploataciju, kršenje Rezolucije Saveta bezbednosti 550 i 780 i najava gospodina Erdogana o daljoj militarizaciji okupiranih teritorija predstavljaju deo turske ekspanzionističke politike na štetu celog kiparskog naroda i kiparskih Grka borbi za iznalaženje rešenja kiparskom problemu nismo sami na svojoj strani imamo punu i neprekidnu podršku i pomoć Srbije na čemu smo vam veoma zahvalni,

kao i našu zahvalnost za podršku neotuđivom pravu Republike Kipar da ostvari svoja suverena prava u okviru ekskluzivne ekonomske zone.Predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani članovi, dragi prijatelji i braćo, najiskrenije se zahvaljujem na vašem ljubaznom pozivu, na srdačnoj dobrodošlici i toplom gostoprimstvu, kao i na velikoj počasti da se obratim danas Narodnoj skupštini Republike Srbije.Izražavam od srca Republici Srbiji i bratskom srpskom narodu želje za ostvarenje njegovih plemenitih ciljeva, društvenim napretkom i prosperitetom.Prenosim tople pozdrave kiparskog naroda našoj srpskoj braći. Hvala vam.

Zahvaljujem još jednom, Njenoj Ekselenciji, gospođi Aniti Dimitriju, predsednici predstavničkog doma Republike Kipar na obraćanju.Neka živi večno bratstvo i prijateljstvo između Kipra i Srbije.Zaključujem Šestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Zavaljujem. Hvala